Mødet er åbnet. Jeg skal gøre opmærksom på, at i det første møde her forventer vi ingen afstemning. Afstemninger vil finde sted i det næste møde kl. 13.20. I dag er der følgende anmeldelser: Indenrigs- og boligministeren (Kaare Dybvad Bek): Lovforslag nr. L 144 (Forslag til lov om forebyggelse af smitte med covid-19 når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte).

Det punkt, som er opført som nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19. Af skatteministeren

Der er stillet forslag om, at det under B nævnte lovforslag henvises til fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.